Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Съгласно приетата от нас програма днес като първа точка

С писмо, вх. № 154-00-11-61, от 22 юни 2011 г. народният представител Михаил Михайлов от Парламентарната група на Синята коалиция на основание чл. 75 от правилника е оттеглил внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае председателят на комисията господин Доброслав Димитров. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да направя процедурно предложение за допуск в залата на господин Димитър Цанчев – заместник-министър на външните работи, господин Ради Найденов – постоянен секретар на Министерството на външните работи, и господин Красимир Божанов – директор на Правната дирекция на Министерството на външните работи. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

на Доклада на Комисията по външна политика и отбрана относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба, № 102-01-35, внесен от Министерския съвет на 2 юни 2011 г. „На извънредно заседание, проведено на 15 юни 2011 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Според представените от вносителя мотиви с предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба се отговаря на очакванията за повече ефективност, прозрачност, отчетност и по-висок професионализъм. предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба се усъвършенства досегашната нормативна уредба и се решават следните основни задачи: Определят се по-ясно ролята и функциите на дипломатическата служба като специализирана администрация, подпомагаща министъра на външните работи при осъществяването на правомощията му в провеждането на външната политика на страната и като специален вид държавна служба. Постига се по-нататъшно усъвършенстване на нормативната уредба, отнасяща се до кариерното развитие на дипломатическите служители, като се създава база за динамично развитие на кадрите в зависимост от личните качества, постигнатите реални резултати и нуждите на службата. Проектозаконът полага основата на нова структура на министерството, която да въвежда по-малко йерархични нива чрез генерални дирекции. Предвидени са възможности за прилагане на нови форми на организация задграничното представителство на България, като например назначаване на дистанционни посланици, както и за установяване на съвместни с други държави – членки на Европейския съюз, дипломатически представителства. Предложени са и промени в процедурите при извършване на ротация на кадрите в задграничните представителства. Въвежда се по-ясна регламентация на механизмите на взаимодействие между Министерството на външните работи и различните държавни ведомства и институции, които имат отношение към осъществяването на дейността на дипломатическата служба. Заложени са промени, които отразяват волята на Четиридесет и първото Народно събрание, изразена в Декларацията относно участие на лица, свързани с Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в дипломатическата служба на съвременна България, приета на 14 януари 2011 г. – недопускане на връзките със секретните служби на тоталитарния режим да излагат на риск българската дипломатическа служба. В законопроекта се предлага приемането на нова Глава седма в Закона за дипломатическата служба, в която се регламентира създаването на Държавен културен институт като юридическо лице към Министерството на външните работи със седалище в София. провелото се обсъждане взеха участие народните представители Юнал Лютфи, Атанас Мерджанов, Спас Панчев, Неджми Али, Ремзи Осман, Димитър Чукарски, Владимир Тошев и Моника Панайотова. Акцентът в изказванията им бе поставен върху предлаганите промени, свързани с освобождаването от публични длъжности на дипломатически служители, за които е установена принадлежност към органите на бившата Държавна сигурност. Бяха изказани опасения относно евентуално прекомерно разширяване на правомощията на министъра на външните работи, на които министър Младенов отговори, че в действителност законопроектът само регламентира правомощия, вече съществуващи в различни нормативни актове. Беше дадена положителна оценка на предлаганите промени, отнасящи се до кариерното развитие на дипломатическите служители. След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което с 11 гласа „за”, 3 „против” и 3 „въздържали се” Комисията по външна политика и отбрана прие следното становище: Приема за основателни мотивите на вносителя и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 15 юни 2011 г., обсъди внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба, № 102-01-35, внесен от Министерския съвет на 2 юни 2011 г. На заседанието присъстваха заместник-министрите на Министерството на външните работи господин Димитър Цанчев и господин Костадин Димитров, и Ради Найденов – постоянен секретар на Министерството на външните работи. От името на вносителите законопроектът бе представен от заместник-министър Димитър Цанчев. Предложените от вносителя промени целят създаване на законова рамка за реформа и модернизация на Българската дипломатическа служба. На база извършения през 2010 г. Стратегически преглед на Дипломатическата служба се набелязаха нови насоки за промяна, а именно: изграждане на съвременен модел на Дипломатическата служба, улесняващ взаимодействието й с дипломатическите служби на другите страни – членки на Европейския съюз; отстраняване на законови празноти, несъвършенства и други проблеми, констатирани при досегашното прилагане на приетия през 2007 г. Закон за дипломатическата служба, както и отразяване на волята на Народното събрание, изразена в Декларацията от 14 януари 2011 г. относно участието на лица, принадлежали принадлежали към Държавна сигурност в Българската дипломатическа служба. Със законопроекта се конкретизират целите и функциите на Дипломатическата служба. Прецизирана е легалната дефиниция на Дипломатическата служба с оглед характера й на специализирана държавна администрация, състояща се от Министерството на външните работи и задграничните представителства като негови териториални структурни звена. Регламентирани са правомощията на министъра на външните работи като ръководител на Дипломатическата служба, орган по назначаването на служителите в нея и взаимоотношенията му с други държавни органи за външни отношения. С оглед спецификата на работата е предвидена възможност министърът да делегира с писмена заповед правомощия на заместник-министър във връзка с възникването, изменението и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения. Прецизира се и законовата уредба, свързана с фигурата на постоянния секретар, като са въведени точно определени законови основания за прекратяване на функциите му. Предлага се мандатът на постоянния секретар да се намали на 4 години с цел съвпадане с общоприетия в дипломатическата служба 4-годишен задграничен мандат. Предложените изменения и допълнения в законопроекта предвиждат създаването на необходимата законова уредба относно организацията на Министерството на външните работи. Основните звена в него са генералните дирекции, дирекциите и задграничните представителства. Законопроектът предвижда отпадане фигурата на административния секретар и заместването й с генерален директор по административно-стопанските въпроси. Предвиждат се и конкретни изисквания, свързани с фигурата на генералните директори, като се предлага длъжността генерален директор да може да бъде заемана само от дипломати с ранг не по-нисък от „пълномощен министър”. С предлаганите изменения и допълнения в чл. 13 от законопроекта се създава възможност посланиците за специални поръчения и специалните координатори да бъдат не само кариерни дипломати, а и лица с доказани квалификация и опит да изпълняват външнополитически задачи. Във връзка с кариерното развитие на дипломатическите служители, предложените в законопроекта изменения предоставят две възможности за постъпване на служба: чрез общ конкурс по досегашния ред и чрез конкурс за конкретна длъжност, за която се изисква специфична квалификация. В чл. 18, ал. 3 се предвижда издаването на Наредба за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба, която да замени досегашната Наредба за условията и реда за тяхното атестиране. Предвижда се промяна на наименованието на Атестационната комисия в Кариерна комисия и отпадане функциите на тази комисия по отношение атестирането на дипломатите. В законопроекта се регламентира и възможността за връщане в службата на служители, които са я напуснали поради правоотношения с други международни организации или други причини. Предложени са и промени по отношение Класификатора на дипломатическите длъжности и повишаването в ранг на дипломатическите служители, като е разширен кръгът от задължения на служителите в дипломатическата служба, както и основанията за прекратяване на дългосрочната командировка.

26 и 28 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия лица, за които е обявена такава принадлежност, а заемащите такива длъжности да бъдат освободени и преназначени на друга длъжност в дипломатическата служба. Предлага се и представянето на писмено съгласие за извършване проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от същия закон при постъпване на служба. Законопроектът предвижда и създаването на Държавен културен институт като юридическо лице към министъра на външните работи и второстепенен разпоредител с бюджетни средства, чиято структура и организация на дейност ще се определят с устройствен правилник. В хода на дискусията по обсъждане на законопроекта участие взеха народните представители Атанас Мерджанов, Неджми Али, Йордан Бакалов Анастас Анастасов. Изразени бяха мнения относно кръга от лица на дипломатическата служба, които ще бъдат засегнати от предлаганите промени, законосъобразността на част от предложенията и връзката между разширяването на правомощията на министъра и влиянието им върху цялостната последователност на външната политика. В резултата на проведените разисквания и след проведено гласуване, с 10 гласа „за”, 4 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба, № 102-01-35, внесен от Министерския съвет на 2 юни 2011 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Петков. Остана да чуем доклада на Комисията по правни въпроси.

№ 102-01-35, внесен от Министерския съвет на 2 юни 2011 г. На свое заседание, проведено на 22 юни 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба, № 102-01-35, внесен от Министерския съвет на 2 юни 2011 г. На заседанието присъстваха представители на Министерството на външните работи: господин Димитър Цанчев – заместник министър, господин Ради Найденов – постоянен секретар, господин Красимир Божанов – директор на дирекция „Правна”. Законопроектът беше представени от името на вносителя от господин Димитър Цанчев. Законът за дипломатическата служба урежда организацията и състава на дипломатическата служба, условията и реда за кариерното развитие и атестиране на служителите, дългосрочното им командироване и назначаване за изпълнение на функции в задграничните представителства на Република България. Българската дипломатическа служба получи нови задачи във връзка с членството на страната ни в Европейския с ефектите от глобализацията, с появата на нови държави в ключови за нас региони и със значителното увеличаване на броя на българите, които работят зад граница. Появиха се и нови обществени очаквания за повече ефективност, прозрачност, отчетност, за по-висок професионализъм. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба се основава на подробен анализ на предложенията, направени в рамките на Стратегическия преглед, становище на граждани и синдикални организации, както и на волята на Четиридесет и първото Народно събрание, изразено в декларация относно участие на лица, свързани с Държавна сигурност и разузнавателните служби на дипломатическата служба на съвременна България, приета на 14 януари 2011 г. – за недопускане връзките със секретните служби на тоталитарния режим да излагат на риск българската дипломатическа служба. Предлаганите изменения са свързани с определяне ролята и функциите на дипломатическата служба като специализирана администрация, подпомагаща министъра на външните работи при осъществяването на правомощията му в провеждането на външната политика на страната и като специален вид държавна служба; постигане по-нататъшното усъвършенстване на нормативната уредба на дипломатическата служба, отнасяща се до кариерното развитие на дипломатическите служители, като се създадат условия за динамично развитие на кадрите в зависимост от личните качества, постигнатите реални резултати и нуждите на службата; ясна регламентация на отношенията между Министерството на външните работи и различните държавни ведомства и институции, които имат отношение към осъществяването на дейността на дипломатическата служба; възможности за прилагане на нови форми на организация на задграничното представителство на Република България; както и отстраняване на други пропуски и противоречия в Закона за дипломатическата служба, установени при досегашното му прилагане. Целта на законопроекта е изграждане на администрация, която ще бъде в състояние да реагира адекватно на променящите се предизвикателства на вътрешната и външната среда на България.

и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на лица, за които е доказана принадлежност, а заемащите такава длъжност да бъдат преназначени на друга длъжност в дипломатическата служба. Акцентира се, че със законопроекта се установяват разпоредби, чието съдържание поставя въпроса за противоречието им

съответно условие за освобождаване от публичните длъжности по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 23, 26 и 28 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската за които е доказана принадлежност към органите по чл. 1 от същия закон. Конституционният съд в други свои решения приема, че в чл. 6, ал. 2 от Конституцията са посочени изчерпателно социалните признаци за недопускане ограничения на правата или за предоставяне на привилегии, и че допускането на ограничения на основание на тези признаци е нарушение на принципа за равенство на всички граждани пред закона. Измененията, предлагани с § 24 относно чл. 33, ал. 2 и § 50 във връзка с назначаването и освобождаването от длъжност на ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на Република България при международните организации поставят въпроси за съответствието им с чл. 98, т. 6 от Конституцията, според които назначаването и освобождаването от длъжност на посочените лица е в правомощията на президента на републиката. След проведената дискусия и обсъждане, с 13 гласа „за”, 3 гласа „против” и без „въздържали се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба, № 102-01-35,

серия препоръки, които трябва да бъдат интегрирани както в българското законодателство, така и в практиката на ежедневното управление на министерството. Препоръките, които засягат законодателя, са първият източник на промените в настоящия законопроект. Вторият източник е внимателен анализ на всички законопроекти и предложения на народните представители в рамките на предходното Народно събрание, които са довели до настоящия закон. Анализът показа, че в рамките на дискусията са разглеждани различни проекти от народни представители от различни политически сили, участвали в предходната коалиция. Някои от тези проекти съдържат доста полезни мерки и идеи, които за съжаление и в крайна сметка, вследствие на направени компромиси от тройната коалиция, не са видели бял свят. Третият източник е анализът на ежедневните предизвикателства и пропуските, които съществуват в законодателството. Те трябва да бъдат направени на базата на сега действащия закон, разбира се, имайки предвид финансовите ограничения, в които държавата ни работи, нуждата от модернизация на структурата на Министерството на външните работи, както и начина, по който службата работи.

Като министър на външните работи неведнъж ми се е случвало да се срещам с посланици на чужди държави в България, които не се свенят да защитават своите икономически интереси в българската държава. Същевременно ежедневно се сблъсквам с практиката на администрацията да бяга от това да защитава интересите на български фирми и български граждани в чужбина. Това трябва да бъде прекратено веднъж завинаги, защото интересите на българското общество изискват държавата ни да следи за всеки един български гражданин, за всяка една българска компания, която иска да създава работни места в България, да привлича инвестиции или да се развива зад граница. Втората промяна, която се прави, е ясно конкретизиране на правомощията на министъра на външните работи като ръководител на дипломатическата служба. В публичното пространство и в дискусиите в комисиите се чуха някои обвинения, че министърът на външните работи концентрирал много власт в своите ръце. Искам да уверя уважаемите народни представители, че записаното в законопроекта ясно регламентира правомощията на министъра на външните работи по два начина: първо, като изрежда неговите преки отговорности по отношение управлението на дипломатическата служба и на второ място – като изключително ясно и последователно регламентира фигурата на постоянния секретар, като най-висшия дипломат в българската дипломатическа служба. служба. Ясното въвеждане на фигурата на постоянния секретар по определен начин е връщане към първоначалното намерение, което е седяло в основата на Закона за дипломатическата служба, когато е започнало обсъждането му в предходното Народно събрание.

формулирани правомощията на постоянния секретар на отбраната. По същия начин в момента в Министерството на външните работи с този законопроект се прави опит да се въведат точно определени законови основания и правомощия на постоянния секретар, включително и на мандата му, и на неговите задължения. съществена промяна, която се прави с настоящия законопроект, е премахване на някои неясноти, които висят в сегашното законодателство с оглед така наречените генерални директори. Реорганизацията на министерството в генерални дирекции цели да интегрира експертизата в Министерството на външните работи, да позволи на неговите служители и дипломати да могат да вземат предвид в своите решения както двустранните отношения, така и тематичните приоритети на българската Въвеждането на генералните дирекции, оглавявани от генерални директори, ще приведе българското Министерство на външните работи и дипломатическа служба в съответствие с 90% от останалите дипломатически служби, останалите министерства в страните от Централна и Източна Европа страни, които имат същите приоритети като България, подобен размер и подобни възможности. Разбира се, тази цел е била залегнала още и в първоначалните инициативи, когато е писан Законът за дипломатическата служба, но пак повтарям: вследствие на компромиси в рамките на тройната коалиция

възможност за назначаване на извънредни и пълномощници посланици със седалище в София за страни, с които България в момента няма задгранични представителства. Тази форма ще даде възможност при минимални разходи да се активизират връзките с редица страни, с които имаме установени дипломатически отношения, но поради липса на посолства и консулства, поради липсата на финансови възможности контактите ни са силно ограничени. Тази практика е сравнително нова в страните от Европейския съюз, но показва доста успешни резултати в страните, в които е въведена. Смятам, че Народното събрание трябва да подкрепи нейното въвеждане в България. На

Възможността, която се създава в рамките на закона – да има посланици за специални поръчения или специални координатори в Министерството на външните работи, които да се концентрират върху определени теми, така да бъде отворена, че да могат да бъдат привличани и хора от други сектори на държавното управление, които могат да допринасят със своите качества за определени теми, които са важни за нас. Пред България в в момента стоят много предизвикателства, свързани с енергийната политика, със защитата на правата на наши сънародници зад граница. Това са теми, които изискват много специфични качества и специфични възможности. Следва дипломатическата служба да има възможност да привлича такива специални координатори и специални посланици, които са извън самия състав на службата. Следващата промяна, която се прави, е в превръщането на досегашната Атестационна комисия в Кариерна комисия. Кариерната комисия ще продължи да управлява развитието на кариерата на дипломатическите служители като при атестирането на дипломатите като основа за тяхното кариерно развитие се запазва редът, и се привежда в съответствие с реда в останалата част на българската администрация. Законът създава и някои други промени, свързани с кариерното развитие на дипломатическите служители. Недостатък на досегашния закон беше липсата на регламентация за така наречения хоризонтален вход в системата на дипломатическата служба.

Ограничаването на възможността в службата да се влиза легално и законово, освен през най-ниския й вход, означава, че нейната експертиза се затваря, вкоравява и в крайна сметка тя няма тази гъвкавост, от която се нуждае всяка една система, най-вече системата системата на Дипломатическата служба, да привлича хора с различна експертиза, на различни нива в нейната работа, когато има нужда от такива. Именно затова с промените остава възможността чрез общ конкурс за стажант-аташета – това е по досегашния ред, да влизат

постоянния секретар се определя съответен на длъжността дипломатически ранг, който би съответствал, ако този служител е работил в системата на Министерството на външните работи до този момент. Искам още веднъж накратко да обясня тази много важна поправка. Анализът показва, че вследствие на затварянето на Дипломатическата служба и поставянето на входа само отдолу в нея, в момента има цели сектори от експертиза, които не са развити. Липсват хора с конкретни квалификации. Изключително малко са икономистите, които са способни в момента да движат теми, свързани с икономическата дипломация – това давам като пример. На второ място, единици са хората, които имат опит или макар и теоретично разбиране на политиката на развитие – един от приоритетите в Европейския съюз и включително приоритет, който и в перспектива трябва да бъде важен за България. Създаването на тази възможност ще позволи с конкурс да се привличат хора, които да влизат на по-високите етажи на службата и да могат да се развиват в нея. Разбира се, има и други поправки, които се правят в закона, които бяха представени в докладите на комисиите до този момент. Искам да се спра на един последен аспект в закона, който създаде широка обществена дискусия – това е начинът, по който законът съответства на волята на Народното събрание да не се допускат хора, свързани с Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на Българската народна армия, Законът предвижда да не се назначават на публични длъжности по чл. 3, ал. 1, т. 23, 26 и 28 – това са тези длъжности, които в Закона за досиетата, за разкриване на достъпа до архивите на Държавна сигурност са обявени като публични в системата на Министерството на външните работи. работи. Тази поправка, както и другите, свързани с темата, а именно създаването на условия при постъпване в службата служителите да предоставят писмено съгласие за извършване на проверка по същия закон или валиден документ за вече така извършена проверка целят няколко неща. На първо място те целят да защитят Българската дипломатическа служба и оттам българската държава от неудобството да обясняваме пред света защо сме изпратили да ни представляват в страни хора, чиито досиета могат да бъдат прочетени в Интернет, откъдето може да бъде установено колко години и какъв период те са работили именно срещу държавата, в която са акредитирани в момента. Започвам с това, защото смятам, че след като Законът за Законът за достъп до архивите на Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на Българската народна армия беше приет от предходното Народно събрание по начина, по който този закон е написан, нямаме друг избор освен това, което правим в момента. Така че цялата отговорност за последствията на тази поправка е изцяло в ръцете на тройната коалиция, която ни постави в която ни постави в законово положение, което не прави разлика между хора, които са били щатни и нещатни сътрудници на Държавна сигурност, което не дава никаква възможност на министъра на външните работи да преценява кога и по какъв начин са нарушени интересите на българската национална сигурност или българските интереси пред света в обявяването на тези досиета. Закон, който казва, че всеки документ в архивите е публичен и в момента всеки един от нас, от вас може да провери в Интернет и да прочете всички тези досиета.

В момента, в който тези досиета стават публични и всеки един може да ги прочете в Интернет, както това е в момента, се създава изключително голямо неудобство за българската държава. Мисля, че ние не можем да бъдем последната страна, единствената страна в Централна и Източна Европа, която не е намерила отговор на въпроса по какъв начин прекъсва тези връзки. Второ, мисля, че анализът, който беше направен неведнъж в българските медии и в българското общество след излизането на докладите на комисията, ясно и категорично показва подвръзките, които създават тези зависимости. не може да си позволи да не реагира, когато наяве излязат данни, че висши дипломати са завършили Академията на КГБ в Москва и тяхната „легенда” е била, че са дипломати. Впоследствие, разбира се, тази легенда явно е била много успешна, защото са направили доста добра кариера. Не може българската държава да си позволи да не реагира, когато

в средата на 90-те години са влезли с първите конкурси в Министерството на външните работи, са останали да работят единици. Много са напуснали, защото не са издържали „натиска” на системата, в която са били принудени да функционират. Именно затова смятам, че текстовете, които са предложени в момента, текстове, които не ограничават правото на труд на никого в Министерството условия за изпълнение на волята на Народното събрание, както и за защита на възможността кариерното развитие на хората да не бъде прекъсвано в Министерството на външните работи, са най-добрият баланс, който 20 години след началото на прехода може да бъде намерен по тази тема в българското законодателство. Именно затова, уважаеми народни представители, готов съм да отговоря на всички въпроси в рамките на днешния дебат и от името на вносителя да заявя, че между първо и второ четене с внимание, заедно с колегите от Комисията по външна политика отбрана и сигурност, ще разгледаме всички конструктивни предложения, които народните представители направят в духа на законопроекта такъв, какъвто е внесен от вносителя. Надявам се, че в рамките на следващите една до две седмици ще имаме възможност, ако има някакви пропуски, те да бъдат отстранени, ако има някакви допълнения, те да бъдат направени, но с промяната на този закон да се позволи и българската Дипломатическа

Той въведе правила за функционирането на Дипломатическата служба, за назначенията, за кариерното развитие на дипломатите. Превърна Дипломатическата служба в държавна институция и не на последно място ограничи съществено възможностите за политически натиск и партийни влияния. Министерският съвет на Република България на 25 май 2011 г. прие Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Дипломатическата служба, който дава безпрецедентна власт на министъра на външните работи да уволнява без предизвестие всички служители, заемащи публични държавни длъжности; да преназначава на по-ниски длъжности в дипломатическата йерархия; да командирова сам дългосрочно служители в чужбина, дори и те да са без задължителните две години стаж в Министерството на външните работи; да връща в страната предсрочно дипломатически служители и сам да утвърждава и щатовете на задграничните мисии;

Той на практика премахва и колективното начало във вземането на решения относно кариерното развитие на българските дипломати и тяхното изпращане зад граница. Тези промени дават не само неограничена административна власт на министъра на външните работи, но де факто позволяват само на един човек да задава основните насоки и приоритети на българската външна политика и взаимоотношенията ни с нашите партньори в Европа и света. Широко рекламираната бърза писта за младите съществува и в сегашния Закон за дипломатическата служба и е много ясно регламентирана. Предлаганите промени обаче предоставят огромна възможност за субективни партийни назначения и компрометиране на професионалното развитие в дипломатическата служба. Приетите предложения за промени в този закон включват абсурдни текстове, които имат лустрационен характер и противоречат на Конституцията. Те имат за цел да реализират основни принципи на закона принципите на професионализма, на надпартийността, на кариерното развитие на дипломатите и да отворят врата за реполитизиране и партизиране на дипломатическата служба в интерес на управляващата партия. Това е ярка демонстрация и на невежеството на сегашното политическо ръководство на Министерството на външните работи, което демонстрира непоносимост към компетентните и опитни професионални дипломати, създали основите на новата българска външна политика след 1989 г. и свързани с най-големите външнополитически успехи на страната ни – членството в Европейския съюз и НАТО – за разлика от сегашната практика. Не на последно място, ние сме убедени, че прибързаните действия на управляващите, които целят прокарването на закона в Народното събрание преди лятната ваканция, са изцяло обвързани с користни изборни цели. Известен факт е, че българските дипломати участват в организирането и провеждането на изборите в чужбина. В тази връзка и стартиралият процес за подмяна на генерални консули и дипломатически персонал в ключови за България страни, в които са съсредоточени големи групи българи, има изцяло предизборен характер. В същността си проектът представлява цялостна ревизия на действащия закон. Това се определя не само от броя на текстуалните промени. Изменени са 44 от общо 83 члена на закона, както и четири от Допълнителните преходни разпоредби. Това се постига със следните промени: Първо, рязко разширяване правомощията на министъра при назначаването и освобождаването на висшите професионални постове в министерството, както и общо в сферата на кариерното развитие на дипломатическите служители, например § 9 относно чл. 11, точки 1 и 5 за генералните директори; § 10 относно чл. 13, ал. 3 за посланиците със специални поръчения. Второ, радикално изменение на статута и правомощията на постоянния секретар на министерството като най-висша професионална длъжност в министерството. Смисълът на действащия закон беше политическото ръководство – министърът и неговите заместници, да определят основните приоритети, цели и насоки на външната политика. Постоянният секретар и професионалният ръководител, който организира работата на дипломатическия състав за тяхното изпълнение, ръководи, координира и отговаря за работата на дипломатическата служба в в професионален план. Постоянният секретар по смисъла на действащия закон следва да бъде гарант за професионализма и партийната необвързаност на дипломатическата служба. Затова и неговият мандат

§ 7, чл. 9, ал. 4. При управлението на ГЕРБ са освободени вече двама постоянни секретари на Министерството на външните работи. Ограничават се и правомощията на постоянния секретар като най-високата професионална длъжност в министерството, особено по отношение на кариерното развитие на дипломатите. Трето, правото на министъра да прекратява задграничната командировка на ръководител при мисия, дори при липсата на акт на съответната държавна институция. Това е § 42 относно чл. 69. трансформирането на Атестационната комисия в Кариерна комисия, чиито правомощия не са регламентирани в закона, а тепърва предстои да бъдат уточнени с наредба на министъра и то при такъв подход нейното маргинализиране като колегиум от висши професионалисти е неизбежно. Пето, пренебрегване на годишното атестиране и оценка на работа на дипломатическите служители, които следва да бъдат основата на тяхното кариерно развитие. Отказът от годишно атестиране противоречи на Закона за държавния служител. Шесто, недопустимо снижаване на дипломатическите рангове, необходими за заемане на ръководни длъжности – генерални директори, директори и началници на отдели. Например генералният директор с ранг пълномощен министър – § 9, чл. 11, ал. 2. Седмо, назначаване в Дипломатическата служба без конкурс на бивши служители на Министерството на външните работи, напуснали по различни причини – това е § 21, относно чл. 29, ал. 2, може да се очаква, че ще бъдат назначавани хора, попаднали в министерството през 90-те години и началото на това десетилетие, когато нямаше закон и правила в тази област и които после отпаднаха поради липса на ценз и качества. откриване на правна възможност за назначаване в Дипломатическата служба на служители от политическия кабинет, които са политически назначения на министъра – § 34 относно чл. Последно, девето, господин министър, създаване на законова възможност за отстраняване на опитните дипломати, чиито имена бяха обявени от Комисията по досиетата. Господин министър, неслучайно завърших с последната девета поправка, която Вие предвиждате във въпросния законопроект, тъй като Вие, позовавайки се на обявените от Комисията по досиетата, свързани с бившата Държавна сигурност дипломати, размахвайки призрака на Държавна сигурност, позовавайки се и на декларацията, приета от мнозинството в Народното събрание, фактически постигате другата основна цел, която сте си поставили – тотална реполитизация на българската дипломатическа служба. Това се вижда от всяка една промяна, която е залегнала в новия законопроект. Ние като представители на Коалиция за България категорично няма да подкрепим този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба. Благодаря ви за вниманието. Няма. Други народни представители желаят ли да вземат отношение? Заповядайте – народният представител Венцислав Лаков. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми господа заместник-министри, господин постоянен секретар, уважаеми колеги! Партия „Атака” не може да подкрепи в този вид предложения законопроект и причината не е в самия законопроект. Причината е в неравнопоставеното отношение към различни български граждани, тоест в предлагания лустрационен подход. Ние нямаме нищо против лустрацията и нямаме нищо против тя да действа и дори по-радикално и по-коренно във Външно министерство. Факт е и на всички е ясно, че Външно министерство е една затворена система, една каста, която не е реформирана от началото на прехода – и продължава да бъде така. В този смисъл, са похвални усилията, които министърът полага да направи нещо. Това ни се струва недостатъчно. Отново ще се върна към лустрацията. Лошото в случая е, че една птичка пролет не прави и в същото време, когато махаме посланици, защото са били сътрудници на Държавна сигурност, оставяме на високи държавни постове също такива сътрудници на Държавна сигурност – имам предвид областните управители на четири области в България, имам предвид дори бивши министри, бившият министър господин Димитров, имам предвид заместник областни управители и висши служители в МВР. Този подход на ГЕРБ не може да бъде подкрепен от Партия „Атака”, защото това е двоен стандарт и ние сме против този двоен стандарт, а не против лустрацията. В същото време, имаме няколко бележки по предложения текст, това е главно в завишените правомощия на министъра, това, че еднолично ще назначава, определя, отзовава висши дипломатически хора. дипломатически хора. Другото, което не можем да приемем, е, че на практика не се спира възможността за политически и шуробаджанашки назначения във Външно министерство. Законът не дава такива гаранции, че това няма да се случва по-нататък и отново можем да бъдем свидетели на „Калинки” в управлението и скандални личности, каквито имаше в предишните правителства. Последното, което е не по-малко важно, е, че не е ясно, господин министър, хубаво казахте, че новоназначените посланици трябва да защитават интересите на българските фирми, но в закона не става ясно как ще се осъществи това защитаване на интересите. Всички знаем и сме свидетели на това, че бяха обещавани страхотни печалби и приходи, примерно от участието ни във войната в Ирак. Нищо такова не се случи, тоест посланикът там или посланиците, които бяха, не защитиха българските фирми, българските интереси. В този смисъл с предлаганите изменения това не се променя. Това са основанията, които не ни дават възможност да кажем „за” законопроекта. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма. Други народни представители? Господин Иван Костов,

Ви, уважаема госпожо председател. Колеги народни представители, господин министър! От името на Синята коалиция заявявам, че ние ще подкрепим този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба. Първо, защото ако са прави тези, които твърдят, че това е затворена система, която трябва да бъде реформирана, това е законът, който позволява тази реформа, тази модернизация на службата да бъде осъществена – няма нищо по-естествено тази реформа да бъде осъществена от упълномощен и овластен, да я направи министърът на външните работи – няма кой да я осъществи. Практиката, изобщо мисленето на десницата, е, че личната отговорност на хората е двигателят за решаване на проблемите на обществото, а не някакви групови колективни решения, така наречената колективна безотговорност. В този смисъл аргументите, че министърът получавал власт, не са валидни за Синята коалиция. Да, министърът трябва да има власт, за да може да отговаря за външната политика и да отговаря за дипломатическата служба. Който е спечелил изборите, той определя министъра и той на свой ред носи отговорността за външната служба. Защото ние си спомняме, че имаше периоди, в които външните министри бяха или шутове, или абсолютно безлични хора, които нямаха никаква физиономия и така нареченият професионализъм в никакъв случай не може да бъде отнесен към тях. към тях. По отношение на темата за присъствието на политически лица в дипломатическата служба. Това не може да се анатемосва и не бива, защото всъщност дипломатическата служба е политическа работа. Ако някъде се трупа опит да се извършва дипломатическа служба, то това е политическата работа. Политическата кариера готви човека за дипломатическа служба. Един политик, добре подготвен, печелил доверието на хората, познаващ устройството на страната, познаващ начина, по който се общува политически, може да работи дипломатическа служба. Това не е невъзможно и по никакъв начин не е основание да бъде възразявано срещу закона. Това се отнася за политици въобще, не се отнася само за политици от ГЕРБ. Разбира се, се отнася за всички политици. В този смисъл всеки е достатъчно готов да заеме дипломатическа служба. Трето, по отношение на по отношение на това, което тук се нарича лустрация. Ние считаме, че този текст е добър и ще го подкрепим, както подкрепяме на първо четене целия закон, но едновременно с това ще предложим на второ четене

служби. Надяваме се господин министърът да ни подкрепи, тъй като вътре в състава на министерството може да присъстват хора, които са били практически кукловоди или ръководители на мрежи от доносници, от които ние считаме, че министерството трябва да бъде освободено на същото основание, на което

свободните демокрации, сега да претендират, че трябва да заемат ключови длъжности или да представляват държавата в отношенията точно с този свободен демократичен свят. Няма аргументи за това! Не може да иска бивш сътрудник на Държавна сигурност, възможен двоен агент и на руското разузнаване, да представлява България примерно в НАТО. Това е абсурд! Аз даже се чудя на тези хора! Ако те имат идеология, ако те имат възгледи и остават верни на тези възгледи, те не би трябвало да искат въобще да служат в тази посока на държавата, защото държавата е променила рязко политическия си курс. Съвсем неуместно е да ги виждаме сега в друга роля, опитващи се да се представят, че искрено служат на новата кауза. Нашата страна има нова кауза, нашата страна има нов път, нашата страна има друга геополитическа принадлежност, тя е ориентирана по друг начин. Аз не отричам, че има хора, които могат да се преориентират. Има хора, които могат, но те трябва да се стремят да бъдат полезни там, където са в дипломатическата служба, а не да ги защитават тук политически от Българската социалистическа партия. С удивление чух за приноса на тези хора за членството на България в НАТО и Европейския съюз. съюз. Искам тук да напомня, че едни от най-опитните български дипломати бяха или изгонени от Министерството на външните работи, или понижени... (Реплики от КБ.) Искате ли да дам имена? Стефан Тафров! Стефан Тафров е дипломат, на когото като му чуят кариерата чуждите дипломати, се респектират докрай, защото той е бил той е бил посланик в големи западни страни, бил е председател на Съвета за сигурност. В ключов момент – по време на война, справял се е блестящо и вие го изгонихте.

са били изтикани на младши длъжности в Министерството на външните работи, което го направихте като отмъщение за някаква политическа работа на съответни лица. (Реплики от КБ.) Това са недопустими неща! Вие сте прилагали този партиен подход, то е очевидно, че сте го прилагали! И сега няма как да твърдите, че във Външно министерство друг няма право да прилага политически подход. Трябва да е ясно следното: има дипломация, има външна политика на страната, тя се задава от правителството – правителството през министъра на външните работи. Този дипломат, който не е съгласен с тази политика, той не може да изпълнява ръководна роля. То е много просто, защото иначе ще саботира външната дипломатическа служба на страната. Как така с несъгласие по ключови въпроси, примерно, господин министър, човекът е „за” изграждането на Южен поток и „против” изграждането на Набуко и застава като представител на българската държава в политическия комитет за Набуко? Как ще работи, при това и бивш сътрудник на Държавна сигурност? Как ще стане тази работа? Той е привърженик на другия… (Реплики от КБ.) Илюстрирам само какво означава външнополитически курс. Само го илюстрирам, за да е съвсем ясно, включително и на тези, които най не могат да се ориентират в нещата – в залата, от лявата страна. Така че, ако не може да работи от сърце, с хъс и душа в съответното политическо направление, разбира се, че не може да заема съответната длъжност. КБ.) Да, защото в България трябва да има дисциплина, за да се осъществява една добра външна политика. Не може да се прави иначе външна политика. Всеки, който разбира от външна политика, ще ви го каже, защото трябва да излъчва едни и същи сигнали, те трябва да са смислени, да са хомогенни, да са добре обмислени, да са защитени, да са защитими от целия състав и така нататък. Как се прави това нещо, като вътре има хора, които са „против”? В този смисъл законът е добър, ние ще го подкрепим,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

за неудачни аргументи. Основните три въпроса, които трябва да ни вълнуват, обсъждайки този закон, е дали искаме съвременна дипломатическа служба, дали искаме гъвкава дипломатическа служба, дали искаме ефективна и ефикасна дипломатическа служба. Ако искаме да отговорим позитивно на тези три въпроса, трябва първо да имаме дипломатическа служба, която да е съобразена с новите реалности. След Лисабонския договор имаме появата на Европейска дипломатическа служба. Трябва да имаме оптимизиране на нашата дипломатическа служба с оглед на външнополитическите приоритети на страната ни и използвайки наличните европейски практики. Само в една кратка справка ще спомена, че в България в момента има 106 мисии за разлика от Швеция, в която имаме 78, Дания – 80, Ирландия – 74. Трябва да имаме дипломатическа служба, която да е базирана чрез реформа на база оптимизиране след преглед на дипломатическата служба и изграждане на нова структура. Трябва да имаме ясен знак към нашите международни както партньори, така и съюзници в Европейския съюз, НАТО, ООН, различните международни организации – всички наши партньори партньори и съюзници да са наясно, че България иска да прекъсне своите потенциални и налични зависимости с бившите служби на Държавна сигурност. Всички знаете много добре, имате много по-богат опит от нас, че реално дипломация се гради с доверие. Такова не може да има, при положение че повече от 40% през последните 20 години от нашите дипломатически представители имат такава зависимост. Справката от страните от Централна и Източна Европа показва, че всъщност страните отдавна са свършили своята работа по отношение на прекъсване на своите зависимости и наистина, ако искаме да бъдем адекватен партньор и съюзник в Европейския съюз и в НАТО, би трябвало и ние да направим тази стъпка напред. Ще дам кратка справка и за това има над 1,7 милиона проверки, които са извършени до края на 2009 г., тоест имаме пълна лустрация там. По отношение на Чехия – през 1991 г. се въвежда лустрационен закон като 100 души е трябвало да напуснат ръководни позиции по силата на този закон. Повечето от тях са били понижени или преместени на позиции, които не изискват лустрация. Тоест този процес не се е оказал разрушителен за техния служебен живот. По отношение на Полша през 2005 г. правителството провежда политика на лустрация на обществени длъжности, включително и дипломати. От тях се изисква да подпишат декларация, че нямат През 2007 г. подобни разпоредби са обявени за неконституционни, но същевременно ключовите посланици, с връзки към комунистическите служби, са отзовани. По отношение на Унгария е приет Закон за лустрацията през 1994 г., чийто обхват е променян през годините. Около 600 души са били обект на лустрация. На тези, които са отказали да напуснат, е било препоръчано да напуснат. По отношение на прибалтийските страни Литва, Латвия и Естония няма налични архиви по отношение на проверка за принадлежност, но същевременно в Литва е приет закон, който ограничава агентите да заемат определени длъжности, включително и в частния бизнес. Същото е в Латвия и в Естония. В Естония е предвидено доброволно признаване на принадлежност към службите с морални последици, като 1153 души признават, 250 души отказват, но след това са били публично обявени. По отношение на нашите съседи Румъния и Македония, през м. май 2010 г. е приет закон, който забранява заемането на обществени длъжности от хора, свързани с Комунистическата партия и тайните служби, за следващите пет години. По отношение на Македония също е приет закон през 2009 г. Казвам всичко това, защото не е нещо ново, което ние правим, дори бих казала, че сме закъснели и не мисля, че трябва да има колебание по отношение на предприемането на тази стъпка. Относно обявяването на противоконституционност също не смятам, че е основателно, защото по отношение на Закона за радиото и телевизията Конституционният съд се е произнесъл именно с подобни поправки, че подобен род ограничения не противоречат на Конституцията и на международните договори. Не може да се каже, че имаме едностранно тълкуване на нормата, единствено бихте могли да твърдите, ако имате влияние върху съда, което искрено се надявам, че не искате да твърдите, че имате такова. отношение на петия отговор, ако искаме да имаме съвременна, гъвкава и ефективна дипломатическа служба, изключително важно е това, което се предвижда за кариерното израстване, особено на младите хора в дипломацията. Аз имам много колеги, защото съм завършила именно „Международни отношения” и трябва да ви кажа, че имах изключително качествени колеги. За съжаление съвсем малък процент от тях успяха да се реализират в сферата на дипломацията, на външната политика. политика. Голям процент от тях опитаха да се реализират във Външното министерство, но почти никой от тях не остана. Защо? Защото нямаше тази възможност за гъвкаво израстване, защото нямаше тази възможност за това, което в момента се създава за така наречената бърза писта, защото нямаше възможността за привличането на кадри със специфична експертиза и това, което в момента се прави, е изключително положително по отношение на по-комплексната функционалност в рамките на генералните дирекции. Казвам това, защото наистина практиката го доказва. Ако проследите настоящия Закон за дипломатическата служба направите съответната справка, ще видите, че ако един млад човек на 24 години, завършил магистратура, влезе в Министерството на външните работи, за да стигне до ранга „посланик” за висшите дипломатически длъжности, е необходимо да има 25 години стаж в системата, или навършени 49 години. В хипотезата на предсрочно повишаване в ранг са необходими 21 години дипломатически стаж или навършването на 45 години. За сравнение, съгласно Конституцията на на България за избирането на народен представител са необходими 21 години, а за президент – 40 години. Господин министър, може да разчитате на нашата подкрепа и Ви пожелавам успех. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, господин заместник-министър, уважаеми господин постоянен секретар, уважаеми колеги! На първо място, бих искал да приветствам екипа, който е изработил измененията в настоящия Закон за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба. Наистина е положен сериозен труд и са направени изменения в над 45 члена на сега действащия Закон за дипломатическата служба, което от своя страна обаче дава основание да се постави въпросът защо не е изготвен изцяло нов законопроект? Защото изработването на изцяло нов законопроект, уважаеми колеги, щеше да ви даде възможност за поемане и на цялата политическа отговорност, като по този начин можеше и по-добре да бъде обоснована и смяната на духа, философията и концепцията на закона като такъв. С направените предложения за изменение и допълнение в чл. 3, където в действащия закон много точно и ясно са изписани принципите на дипломатическата служба, а именно, че тя се изгражда на професионална основа в съответствие с принципите на кариерно развитие, йерархична подчиненост, стабилност, прозрачност, партийна необвързаност, приемственост и така нататък, с направените промени се свеждат до принципите на общата администрация. Министерство на външните работи се превръща в една чисто административна институция, където дипломатическата служба се приравнява с редовите служители на ведомството. Буди недоумение и смесването на функциите на дипломатическата служба с политическите цели и приоритети на българската държава. Предекларират се вече декларирани външнополитически цели и ангажименти, и поети задължения от международноправен характер. Считаме, че най-малкото е неуместно включването им в закона, тъй като те прилягат повече на политически документи с програмен или стратегически характер, а законът би трябвало да се фокусира основно върху дизайна на службата. През 2007 г., когато се изработваше настоящият – първият Закон за дипломатическата служба, уважаеми колеги, основните идеи и мотиви, които са били водещи при изработването на първия Устройствен закон за дипломатическата служба, са били да съдействат за регламентирането и устройството на Министерство на външните работи с всички свои подразделения в страната и извън нея; да бъде изработен един закон, който да е в пълно съответствие със съвременните реалности на държавата ни като пълноправен член на Европейския съюз и на структурите на Северноатлантическия алианс – НАТО. Закон, който наистина да консолидира и координира взаимодействието между всички ведомства, чиито представители заедно осъществяват международната дейност както в рамките на страната, така и извън нея. Премахва се принципът на йерархична подчиненост в смисъл на субординация, който е свойствен за дипломатическата служба, и имайки предвид, че Министерство на външните работи е една много по-специфична администрация, където трябва да има ясна субординация, липсата й може да създаде предпоставки за: - нарушаване на координацията във външнополитическата дейност; - понижаване на предвидимостта и провеждане на противоречива, нееднозначна пред нашите външнополитически партньори външна политика. В настоящия Закон за изменение и допълнение се централизира цялата власт в ръцете на политическото ръководство, като се изземват и намаляват функциите на постоянния секретар и на административния секретар. Опитът, който се прави, генералните директори да бъдат приравнени към статута на членовете на политическото ръководство, ми се струва неудачен, защото точно тук се получава и противоречието в самия законопроект. От една страна се въвеждат принципите принципите на общата администрация, а от друга страна се прави опит тези длъжности на генералните директори, каквито всъщност би трябвало да бъдат – като част от професионалния екип, като хора професионалисти от най-висш ранг.

Приветстваме, разбира се, и желанието за повишаване на мотивацията на младите специалисти чрез създаване на възможност за по-бързо развитие, както и възможности за необвързаност между растежа в ранг с атестацията при доказани необходими качества и експертиза. Считаме, че това е една гъвкава форма, която позволява реално да се съсредоточи и привлича временна експертиза по теми, които са от значение за реализирането на политическите приоритети на съответното управление. Във връзка с правомощията, които се предоставят на заместник-министрите относно измененията и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения, се опасявам, че влизате в противоречие с решение на Върховния административен съд от 2002 или 2003 г. обаче, че този казус може да бъде изчистен между първо и второ четене. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Ако вие наистина бяхте искрени по отношение на лустрационните текстове, които предлагате, и имахте необходимата политическа воля, щяхте да предприемете лустрация във всички сфери на обществено-политическия живот. Ние от парламентарната група на ДПС неведнъж сме заявявали тази си позиция, на което подкрепихме и Декларацията от 14 януари 2011 г. на Народното събрание относно участието на лица, принадлежащи към системата на Държавна сигурност и разузнавателното управление на Българската народна последното решение, което взе Конституционният съд в началото на този мандат по отношение Правилника за работа на Народното събрание, отнасящ се до ръководството на парламентарните комисии, на парламента и на постоянните парламентарни делегации, то с пълна сила важи и за тези текстове в настоящия законопроект. И на фона на тази фактическа действителност тези ви намерения бих ги нарекъл популистки декларации, които се разполагат повече в полето на предизборното говорене и няма как да получат нашата подкрепа на

Господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Ясно е, че няма как да се разберем по този законопроект и да получим едно съгласие. Аз бих искал да се върна още миналата година, когато направихме стратегическия преглед на дипломатическата служба, който беше първият подобен документ от промените на България. Тогава фактът беше, че всички политически партии поздравиха министъра за неговата работа, за това, което беше свършил, тъй като явно беше необходимо да се огледаме дали все пак не се е променила обстановката, дали все пак нашата ориентация не се е променила значително в международен план. няма нищо по-логично след един такъв преглед, който явно вече установява новите ни реалности, той да има своето предложение в един нов или значително променен Закон за дипломатическата служба, следващ именно това, което беше постановено от стратегическия преглед на дипломатическата служба. Аз бих се спрял на две неща, които смятам за основополагащи, тъй като донякъде се изместват темите. Виждам, че се изваждат неща и всеки гледа закона, както на на него му харесва. Първо, става дума за една модернизация. И второ, за отстраняване на доста несъвършенства и пропуски в закона от 2007 г., който сам по себе си също е имал добри намерения да изведе дипломатическата служба в едно по-ново време. Двете точки сами по себе си имат своите два компонента, а именно структурни и тези, които се отнасят до личния състав и дипломатите в службата. Що се отнася до модернизацията, изцяло реорганизиранe в генерални дирекции, което е и практиката в голяма част от Европейския съюз, това ще улесни комуникацията ни с нашите съюзници партньори и партньорски държави от Европейския съюз, тъй като в крайна сметка новите реалности са такива. Така че това е една от важните реорганизации и е хубаво да се случи. Фигурата на постоянния секретар като най-висшата професионална длъжност получава своята реална реализация, реално действие, да свършва своята работа – това, което ще трябва да да прави, да бъде изчистено: кой за какво отговаря, коя е частта на министъра, коя е частта на постоянния секретар и останалите длъжности. Изчиства се структурата, по която да работи външната ни служба. Относно личния състав, аз лично бих подчертал едно от нещата, които намирам за изключително важни, а именно промяната за изискване на дипломатически ранг като условие за заемане на длъжност и разширяване, сваляне с едно ниво надолу, което позволява израстването в длъжност без задължителното качване в ранг, което създаваше задължителен натиск, задължително израстване в ранг, пирамидата се обръщаше на обратно и увеличаване на голям брой дипломатически служители с висш ранг, за които реално едва ли

Другата важна промяна, която беше изтъкната от министъра, а именно хоризонталното влизане в системата. Това може да бъде интерпретирано по много начини, но реално трябва да се разбере, че експертизата поради поради променящите се бързо обстоятелства в света няма как да бъде изцяло отглеждана в една структура, която, ако бъде капсулирана и затворена, в един момент ще се окаже, че няма как да си набави експертите, които са й необходими. Една такава опция е всъщност отваряне и възможност за модернизация, възможност да бъде в крак с времето. Така че това е една хубава опция, която е необходимост за модернизация за службата. Когато става дума за отстраняване на доста пропуски, несъвършенства, имаме значителни проблеми не само в тази служба, а и в много други министерства. Това, което мен лично ме шокира, е необходимостта министърът на подписва едва ли не всеки един документ в това министерство. Беше цитирано числото от 35 хиляди на година, които са свързани с назначение, промени, излизане на служители в службата и т.н. Работата на министъра е да създава политики и да работи в посоката на това да създава имиджа на страната, а не да да подписва на ден хиляди документи, които за мен лично могат да бъдат делегирани като възможности на неговите заместници. Това само по себе си може да изглежда малко, но всъщност освобождава възможността на министъра да работи това, за което той е избран като такъв, а не да бъде бъде роб на администрацията. Изчистване и на генералните директори, които вече, предвид новите генерални дирекции, ще имат възможност също да заемат тези длъжности, които са предвидени за тях, а не както в момента са зададени.

В момента имаме една абсурдна ситуация, в която един наш служител, ако бъде избран в международна организация, което е успех за държавата, ние реално го наказваме, тъй като той не може да се върне обратно. С промяната, която правим, българи, които са успели – било то в ООН, ЮНЕСКО и така нататък, имат възможността след това да се върнат от позициите, които са напуснали, което го намирам за най-нормалното нещо на света. Но в момента не е така. Още едно нещо бих споменал – разграничаването. Това е изчистване на неща, класификатор на дипломатическите служби, които ясно разграничават експертните и ръководните длъжности. Мисля, че е пределно ясно защо трябва да бъде така. В една администрация, в една служба трябва да е ясно кой каква позиция заема и какви са неговите отговорности. Това е една от многото такива промени, които реално изглеждат малки, но всъщност са препъникамъчета пред това една администрация да работи гладко и добре. Аз Аз лично смятам, че това са промени, които ще въведат нашата служба в едно по-ново време и тя ще работи по-добре. Има текстове, които,

Това, че има несъгласие по някои текстове, не означава, че тези, които са добри, не бива да бъдат подкрепени. В това отношение се надявам да намеря конструктивизъм във ваше лице. Последното нещо, което ще засегна, въпреки че се изговори много по него и имахме възможност да го дискутираме, е именно влиянието на бившата Държавна сигурност върху нашата външна служба и не само, но в случая днес говорим за нея. Нека да приключим с този въпрос. Говорихме веднъж, беше дискутиран през м. януари. Ето, днес имаме конкретно законодателно предложение. Тогава бяхме подкрепени от две трети от Народното събрание, с изключение на Коалиция за България. Ето ги конкретните предложения. Кой как вижда нещата и какво ни обещава да се случи в Конституционния съд е негово право, но нашето мнение е, че това трябва да се случи по този начин и се надявам да намерим подкрепа за това. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

Да се удължи времето. ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин председателю, господин министър, уважаеми народни представители!

Коя е основната цел на това законче? Лу-стра-ци-я, дис-кри-ми-на-ци-я!

Аз няма да се спирам юридически да аргументирам. Разбира се, че това противоречи на чл. 6, ал. 2, най-малко, на Конституцията! Но за протокола ще ви кажа на колко решения на Конституционния съд противоречи това законче! Пишете!

Освен обаче, че противоречат на Конституцията, на тези седем решения на Конституционния съд, господин Костов, защото и Вие взехте отношение по този въпрос ще ви кажа това законопроектче относно лустрацията на кои международни договори, господин Костов, противоречи! Защото международните договори, ако не знаете, са с по-висша сила от

Международен пакт за икономически, социални и културни права! И Конвенция № 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите! Ето международните актове, по които България е страна и противоречат на този лустрационен закон! И така, ще приключа, господин министре

приемете този закон с тази лустрация, в Конституционния съд ще ви сразя!

Господин Корнезов, много грешите – това не е законче, това е сериозен закон. Господин Корнезов, много грешите, че целта на този закон била лустрация. Целта е друга. Пи-ше-те!

аз уважавам Вашия патос, Вашето ораторско майсторство. Възхищавам се в много отношения на това, което правите, но когато говорите от трибуната, е хубаво да вземате отношение по същество по ключовите политически въпроси. Вие сте бил конституционен съдия и знаете, че Конституционният съд работи, вземайки отношение по големите политически въпроси на страната. В този смисъл добре беше именно като човек с такъв опит да вземете отношение, говорейки за моето изказване, към основната ми теза: как хора, които са се борили срещу империализма, сега искат да му служат? И как хора, които не споделят политическия курс на Дипломатическата служба, ще трябва да останат на ключовите длъжности, на които са? Как ще стане това? Как функционира системата като това е в сила? Тя не може да функционира, защото е пълна със саботьори! Така е и аз пак казвам, че не отричам правото на всеки да се промени към добро. И на на най-лошия трябва да му се даде път, да му се остави възможност да отиде и промени поведението си към доброто, изобщо да прегърне добродетелите и ценностите на съвременния свят, но от това не следва, че принципното отношение към хората, които са били служители на бившата Държавна сигурност, трябва да преминава през защитата на човешките им права и през решенията на Конституционния съд. Тези неща пречат на българската държава и Конституционният съд, надяваме се, ще прояви наистина широта в подхода си. Освен това Вие наистина ми удивихте с това, дето ще сразите закона в Конституционния съд.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин председател, господин министър, драги колеги! През м. септември 2007 г. – няколко месеца след присъединяването на България към Европейския съюз, с огромно мнозинство народните представители в Четиридесетото Народно събрание гласуваха Закона за Дипломатическата служба на Република България. след продължително обсъждане със служителите в Министерството на външните работи, така също и с българската общественост. Законът определяше Дипломатическата служба като отделна и самостоятелна държавна служба, чиито големи заслуги, въпреки изказванията на колеги, са реални за влизането на България в НАТО и в Европейския съюз. Дипломатическата служба заработи по ясни правила, изграждайки се като кариерна, професионална служба. Изминалите години доказаха, че това е един добър закон. Ако днес – на петата година от приемането ни в Европейския съюз, е необходимо да се прави нещо по отношение на работата на Министерство на външните работи и Дипломатическата служба, то е по-стриктно да се спазва и да се прилага Законът за Дипломатическата служба. На 25 май т.г. Министерският съвет на Република България одобри Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Дипломатическата служба, който в несъгласие с това, което министър Младенов каза, дава огромна огромна възможност и власт на министъра на външните работи, в голяма степен в противоречие с Конституцията, по отношение на правомощията на президента и на Министерския съвет. Законът от 2007 г. даде стабилност на Дипломатическата служба. Сега с проекта се въвежда политическата съобразност в интерес на политическата чистка на министър Младенов и възможността в министерството да се назначават хора, които нямат никакъв опит и професионална подготовка в областта на външната политика. По сега действащият закон Атестационната комисия е орган към министъра на външните работи по въпросите на кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията в Дипломатическата служба. Много от тези функции, които години наред се осъществяваха от нея, се предоставят ексклузивно на министъра. Новият закон предвижда министърът еднолично да променя системата за атестиране на служителите в Министерството на външните работи, да определя сам реда за кариерното им развитие и да налага правилата за професионализъм, така както той сам ги разбира. В това се изразява антидемократичният характер на новия проект и неговото противоречие с общоприетите принципи за изграждане на съвременна администрация. Законопроектът създава нововъведения, част от които не съществуват нито в правния мир, нито в дипломатическата традиция на България. Създава се възможност да бъдат назначавани извънредни и пълномощни посланици със седалище в София нещо, което е непознато в дипломатическата практика на България. Господин Младенов каза за значението на постоянния секретар, но в § 7 абсурдно е предвидено назначаването, освобождаването и дори заместването на постоянния секретар на Министерството на външните работи – най-високата професионална длъжност в Дипломатическата служба, да става от министъра и понякога с друг дипломатически служител. Беше споменато, че 40% от посланиците са бивши служители на Държавна сигурност. Уважаеми колеги, няма да се спирам на лустрационните текстове, но не мога да не подчертая, че за изминалите години няма случай, в който държава, в която е работил или работи посланик, бивш служител на Държавна сигурност, да е получил от приемащата страна негативни оценки или за него да има някаква информация, несъвместима с работата на посланик на една държава. До този момент няма също и никакъв коментар или оценка от министъра на външните работи или от ръководни кадри в министерството по отношение на професионализма на тези кадри. Днес, когато България се нуждае най-много от авторитетно професионално представителство за такава национална цел като Шенген, идеята към 1 юли т.г. да бъдат върнати предсрочно в страната десетки посланици, вместо да изпълняват своите функции и задължения в съответните държави, да работят за националните ни интереси, за членството ни Шенген, за други държавни интереси, е абсолютно безотговорно решение. Благодаря ви за вниманието.

Искам да обърна внимание отново на някои неща, които бяха казани в дебата. Първо, по отношение на регламентирането на правомощията на министъра ясното регламентиране на правомощията на министъра, което се прави в този законопроект, цели ясно да определи къде седи политическата отговорност за вземането на решенията. Всяка система, която е изградена на някакво скриване зад някаква колективна безотговорност, означава, че няма отчетност и че не позволява на политическото ръководство на държавата, на Народното събрание, на правителството, на българския народ чрез неговите представители, ясно да следи изпълнението на решенията, които се вземат и които се заявяват. Това е един от фундаменталните проблеми на всяка една затворена система, включително и на системата на Министерството на външните работи. Второ, ясното регламентиране на правомощията на постоянния секретар цели именно да създаде механизъм, по който професионалното ръководството на министерството да може да следи за професионалното израстване, развитие на дипломатите в кариерата, тяхното обучение, въобще тяхното цялостно развитие и да го отдели от политическото ръководство. Това не означава обаче, че отговорността на постоянния секретар се намалява с този законопроект. Напротив, тя се увеличава, защото сега текстът така е разписан, че той позволява постоянният секретар да бъде и всичко, и нищо. Това, което законопроектът прави, е, че въвежда регламентация, която ясно определя правомощията на най-висшия дипломат в българската Дипломатическа служба. Второто, на което искам да обърна внимание – Дипломатическата служба е специална. Тя изисква специални качества, изисква професионално развитие на хората, което понякога е по-различно от това, което се изисква в останалата част на българската администрация по отношение на знания на езика, квалификации и така нататък. Тя е специфична. Бидейки специфична обаче, не означава, че оценките, които се правят, атестацията, която се прави на нейните служители, не може да следва принципите и правилата, които са заложени за останалата част на българската администрация, защото сега това, което е заложено в сегашния закон, е абсолютно фалшив механизъм, който легализира нещо, което така или иначе се прави в останалата част от администрацията по един доста фалшив начин. Трето, по отношение на делегирането на правомощията на министъра. Уважаеми народни представители, една от явно фундаменталните разлики между мнозинството и опозицията е както по отношение на това кой и как носи отговорност за решенията – дали се крием зад някаква колективна безотговорност или ясно определяме кой носи отговорност, така и в отношението към принципа на екипното управление. Всяко министерство се управлява от екип. Това е екипът, който е одобрен от министър председателя – министърът, назначен с мандат от Народното събрание, неговият заместник, политическото ръководство на министерството. В ситуация, в която реално в управлението на външнополитическо ведомство, както каза и председателят на Комисията по външна политика и отбрана, 35 хиляди средно са ежедневните документи, които се подписват от един министър, в един екип няма нищо лошо да има възможността за делегиране на някои от тези правомощия на заместника на министъра, така че да може това да се прави по начин, който е разумен и е в съответствие с българското законодателство. Разбира се, става малко по-сложно, ако управлява коалиция от три партии с 5 заместник-министри на външните работи. Пет или шест не знам, защото единият беше с две имена, не знам как ги броите. Важно е обаче ясно да се определи кои правомощия по какъв въпрос как могат да бъдат делегирани. В крайна сметка работата на министъра на външните работи е да формира политиката на страната и да я защитава в чужбина, а не да се занимава с едно постоянно на документи, които така или иначе са важни за службата и трябва да вървят по каналния ред. Затлачването на системата на най-горните етажи в българската държава, затлачването с вземане на решения, които могат да се носят като отговорност на по-ниско ниво, е един от големите проблеми на последните 20 години. На последно място, искам да кажа няколко думи за генералните директори и генералните дирекции.

Ако погледнете текстовете, които толкова много хвалихте в изказванията си от опозицията, които са в първоначалните проекти на Закона за дипломатическата служба, ще видите точно това, което сега се прави в закона. Това е било и първоначалното намерение – да има генерални директори с генерални дирекции, в които да в които да бъде структурирано министерството. Уважаемите народни представители трябва да знаят причината, поради която това не е направено в сегашния закон, и тя е много проста. В рамките на тройната коалиция не се постига съгласие, защото заместник-министрите, пет или шест, единият беше с две имена, се скарват в крайна сметка те какво ще правят, те какво ще подписват и за какво са заместник-министри, след като няма да имат отговорност. Извинявайте, но този подход е много грешен и много опасен.

генерални директори, които събират експертизата в генерални дирекции, и, разбира се, политиката се задава от политическия кабинет и от министъра, който е в момента титуляр. По отношение на някои от другите бележки, уважаеми господин председател, които бяха направени, ще взема отношение в края на дебата. Господин Найденов, заповядайте за изказване. Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Опитах се да чуя аргументи, господин министър, по повод на казаното от моите колеги, които много конкретно и много прецизно очертаха нашите аргументи против предлагания законопроект, и резерви, и откровено казано не намерих достатъчно аргументи, включително и във Вашето второ изказване. Вие сигурно, аз приемам това, имате своите обяснения. Вероятно могат да се намерят и допълнителни обяснения за направените предложения, но прочитът и оценката на предложенията за промени в законопроекта дават една друга картина. картина. Картината, която придобивам като впечатление от законопроекта, ми дава основание да се спра само на четири неща, предвид на факта, че бяха очертани основните ни резерви. Първо, господин министър, не чувам обяснения и аргументи на твърдението, че се ревизират основни принципи на сегашния закон. Това са принципите за кариерното развитие, принципът за партийната необвързаност, принципът на професионализъм при развитието на кадрите в системата на Дипломатическата служба. Това за съжаление ни дава основанието да говорим не толкова за политическо влияние. Със сигурност, когато има политически лица в ръководството на министерството, има и политическо влияние. Говорим за това, че се създават предпоставки за партизиране на Дипломатическата служба. Вижте само функциите по отношение на назначаване, освобождаване, предсрочно прекратяване и ще се убедите, че има такива основания. Впрочем онова, което може да се види в законопроекта, ми дава основание да кажа, че тази тенденция лесно може да се открие в редица промени, които до този момент са реализирани в Народното събрание, най-фрапиращите от които са например промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. Аз намирам много силна аналогия в предложенията, които сега се правят, с предложенията, които бяха направени в Закона за отбраната и въоръжените сили. Всъщност трябва да кажа, че тук можем да открием и армейския принцип за определянето на длъжностите в обхвата на едно военно звание, в случая в обхвата на един дипломатически ранг. Същият принцип се прилага и в този случай. Искам да кажа, че тази тенденция на репартизиране може да се открие дори в промените, които бяха направени по отношение на независимите уж регулаторни органи, до този момент променени по предложение на сегашното мнозинство. Всъщност, уважаеми дами и господа, това е една от характеристиките на сегашното управление. Тя е не просто претенция на един или друг министър, тя е част от характеристиките на управлението на ГЕРБ. Втората посока или група от аргументи, които ми се иска да коментирам, са например правомощията, които Вие, господин министър, твърдите, че се прецизират по отношение на Вашите отговорности и задължения. Ние обаче казваме, че те на практика засилват едноличната власт и единоначалието в Министерството на външните работи. Казвам това, защото, господин Младенов, Вашите колеги – министърът на отбраната и министърът на вътрешните работи, могат само да Ви завиждат за това, което получавате като правомощие чрез промените в Закона за дипломатическата служба. Силно йерархични структури като армията и като полицията дори не могат да мечтаят за правомощията, които получавате Вие като министър на външните работи. Нещо повече, дори началникът на отбраната, гледам текстовете, които има по отношение на неговите правомощия в Закона за отбраната и въоръжените сили, остават далече, далече зад Вас. Въпросът в случая не е само дали Вие получавате повече власт чрез предложенията за промени, а как се намира балансът между властта и контрола върху тази власт, която получавате?! Хубаво е да имате власт, съответно да носите отговорност, но какъв е балансът по отношение на власт и на контрол? Третата група предложения, които ми се струва, че лесно могат да бъдат адмирирани и съответно подкрепени,

съответно от служители, които са доказали, че притежават необходимата подготовка, качества и професионални умения. Това занижаване на изискванията обаче е „дребен” проблем на фона на възможността да бъдат назначени хора в разрез – най-общо казано – с утвърдени принципи, поне в рамките на последните 10 години. Казвам това, защото образно казано подобна възможност прави „Мисия Лондон” една реалност, гротеска – тъжна, но реалност за бъдещо функциониране на едно дипломатическо представителство. Да, да! Такива възможности са очертани точно по този начин! Завършвам с един кратък коментар на лустрационните текстове, които са водещи

Честно казано, за 5 години след приемането на Закона за досиетата, имахме много поводи от името на Парламентарната група на Коалиция за България да изразим съжаление за приетия закон. Смисълът, уважаеми дами и господа, на този приет закон беше да се прекъснат зависимости, да се прекъсне пазарът на досиета, да се изчисти непрозрачното влияние, тайното, прикритото влияние. Смисълът беше да се прекратят всякакви злоупотреби. За съжаление законът се превърна в един декор на саморазправата с хората, за които е установена принадлежност към Държавна сигурност. Не говоря за доносниците, които са съсипали човешки съдби. Говоря за хората, които са служили на държавата. Нямам никакво притеснение да го кажа точно по този начин – и чиято служба не е по-различна от дейността на една поредица от служители като съдържание и същност. Госпожи и господа от мнозинството, обръщам се към вас, защото ми се струва, че този апел трябва да бъде отправен към вас. Нямате право да превръщате да превръщате тези хора в жертва на гузни съвести, на политическа целесъобразност или партиен реваншизъм. Затова премислете още веднъж, когато трябва да определите своето отношение към предложенията за промени.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! По отношение на „Мисия Лондон” – моята дъщеря работи в София, не работи в „Мисия Лондон”. Освен това сценарият е романизирана версия на може би сега действащия закон. По отношение на правата, задълженията, отговорностите и не знам какви си там йерархически израствания, на задълженията на министъра на външните работи – колеги, искам да спомена тук нещо, на което може би не сте обърнали достатъчно внимание и с което се злоупотребява, или колегите, които го коментират в този му вид, са чели някаква стара версия на закона, който сега разглеждаме, защото постоянният секретар, на когото сега регламентираме функциите, има задължението да представи на министъра на външните работи две основни наредби – едната е за кариерното развитие на дипломатите, а другата – за атестирането на дипломатите. Освен това министърът може да утвърди тези базови документи, само ако му бъдат представени от висшия професионалист в Министерството на външните работи. (Смях и оживление в КБ.) Той няма право на самоинициатива, нищо, че така реагирате. реагирате. За да бъде издигнат в ранг и да може да заеме длъжност даден дипломат, негово име трябва да бъде представено на министъра за подписване само от постоянния секретар. Така че в базовите документи и в „Човешки ресурси”

се задължава, но това, което касае израстването на службата и конкретния дипломат, е отговорност на министъра. Така че тук не виждам нещо, което трябва да смущава, овластява или нещо от този род.

произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично положение, обществено положение, имуществено състояние”. Кое от тези неща касае длъжността „посланик”? Благодаря.

Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха в този дебат, въпреки че когато камерите са изключени и форматът не е пленарен, хората насаме са доста по-конструктивни от тогава, когато се включат камерите, както и доста по-агресивни, когато в изпълнение на моите ограничени правомощия ми се обаждат, за да назнача хора в министерството или да ме молят да назнача някой на една или друга позиция. Но тогава камерите не са включени. Това са практики от бившето управляващо мнозинство, които вече няма да бъдат практики в бъдеще. Искам да отговоря на два конкретни въпроса, които бяха поставени във втората част на дебата – по отношение на намаляването на критериите за професионалните дипломати.

Това позволява на повече хора да бъдат разгледани съответно като потенциални директори и генерални директори в министерството. Това е изключително важно, защото в момента създадената система е направена по начин, който позволява заради изискванията, заложени в закона, да имат постоянен натиск за вдигане на рангове. България е уникална държава по много причини, една от които е, че ние имаме огромно количество хора с ранг „посланик” и страшно малко количество хора с ранг „съветник” и средните рангове на дипломатическата служба, които в крайна сметка са нейният гръбнак. гръбнак. При нас понякога даването на ранг посланик се разглежда и като награда, особено в края на кариерата, преди пенсиониране, защото дава достъп до Правителствена болница. Това е практика, която не е добра за в бъдеще и не е правилно да се отстоява от която и да е система.

внимание, е отново да се върна на темата с правомощията на министъра и постоянния секретар. Уважаеми народни представители, ясното регламентиране на правомощията в този закон, както и в Закона за отбраната, са едни от достойнствата на това това управление. Искам още веднъж да се съглася с господин Найденов, който каза, че има прилика между двата законопроекта законопроекта – да, защото има обща логика. Това е логиката на модернизацията. Не логиката на репартизацията, както той я нарече, а логиката на модернизацията. Може би, ако господин Найденов беше останал до края на дебата в комисията, където нямаше включени камери, а не да си тръгне и да каже да му броим гласа „против”, щеше да чуе всички други аргументи, които се изнесоха в дебата и се чуват в общественото пространство. Уважаеми народни представители, преди да гласувате законопроекта на първо четене искам да направя няколко общи коментари по темите, които бяха повдигнати до момента. Има една голяма разлика между управляващите – ГЕРБ, и опозицията – бившата тройна коалиция. Тази разлика е най-вече в това, че когато БСП е на власт, партията и държавата са едно. Когато БСП е в опозиция, видиш ли, всеки опит да се промени нещо, да се извади БСП от държавата, да се раздели то от държавата, е въпрос на репартизация и нещо много страшно и опасно. Много съществена разлика е тази, че когато БСП е на власт, трябва да защитаваме статуквото, защото то е много добро. Когато БСП е в опозиция – всичко, което се прави, свързано с модернизацията на държавата ни, е лошо. Интересно как, когато БСП е на власт, Държавна сигурност се оказва тази, която ни е вкарала в Европейския съюз и НАТО?! и НАТО?! Уважаеми народни представители, прощавайте, но за мен като български гражданин и мисля, че и за всички е изключително обидно твърдението, че Държавна сигурност ни е вкарала в НАТО и в Европейския съюз. България е в НАТО и в Европейския съюз благодарение на безкрайните ежедневни усилия на десетки хиляди български граждани да се изпълни европейското законодателство, да се спазват европейските правила. България влезе в Европейския съюз с последния вагон на последния влак благодарение на Държавна сигурност. Това е причината, поради която нашата страна днес веднъж завинаги трябва да изчисти този въпрос от своето настояще и от своето бъдеще!

Казвам ви го абсолютно отговорно и вие може да викате колкото искате, но от грешната страна на историята стоят именно тези, които смятат, че българската държава принадлежи на тях и че трябва да държат затворени системи в нейното управление, за да могат те да се разпределят с постовете, да се назначават в тях и да си създават комфорт, дори когато не са на власт. Ако това не беше така, уважаеми дами и господа, нямаше да има никакъв проблем. Тройната коалиция щеше да приеме закон за отварянето на досиетата, който ясно да разграничава и да казва кой какво е правил, защо го е правил; да създава механизми, по които хората ясно да поглеждат своето минало, и да намират пътя към обяснението на това, което се е случило с тях. Тя обаче не го направи. Уважаеми народни представители, това, което

Тук въпросът не е да правим някаква разлика между доносници, които са съсипвали живота на хора, и други, които, видиш ли, са работили за националните интереси. Като министър на външните работи се надявам, че мнозинството народни представители в това Народно събрание няма да приемете факта, че когато един човек има публикувани два или три тома от неговите доклади срещу страна, в която е акредитиран, страна, която е членка на НАТО, срещу НАТО – организация, в която сега членуваме, има очите да заема поста, който заема в момента, и българската държава трябва да не реагира на това. Това е ситуацията, която вие, уважаеми народни представители от Създадохте тази ситуация, защото ви е удобна. Господин Корнезов, Вие сте юрист. Изключително уважаван от мен юрист до този момент!

все пак да правите разлика между задълженията на Народното събрание и Конституционния съд. Да не се опитвате да покажете какво ще бъде решението на Конституционния съд по едно или по друго дело в събранието с аргументи, които не са юридически, които са спорни и които подлежат на много внимателен анализ. Защото, ако продължите да правите това, ще компрометирате допълнително позицията на Конституционния съд в България. Ще създадете впечатлението в българския народ, че той не е независим, че някой седящ отляво в залата на Народното събрание взима решенията вместо него. искам да кажа на уважаемите народни представители, че от името на вносителя всички предложения, които са конструктивни, ще бъдат взети предвид между първо и второ четене в духа на законопроекта, както е внесен. Предварително искам да благодаря на всички, които ще подкрепят законопроекта, и да ги уверя, че волята на правителството и на мнозинството е българската държава да модернизира своята дипломатическа служба.

момента ми е много трудно да си представя как те ще обяснят на своите избиратели – най-голямата жертва в българското общество на системата на Държавна сигурност, хора, които системата на Държавна сигурност е принуждавала да подписват декларации, че се срамуват, че са турци как ще обяснят на тези наши съграждани и техни избиратели факта, че те днес избират да застанат от грешната страна на историята. Това е отговорност обаче на всяка една политическа сила пред нейните избиратели. Благодаря.

Уважаеми господин Анастасов, Вие сте юрист – професионалист, кадърен юрист. Моля Ви да се намесите в това си качество този път и като водещ в момента и да обясните на господин министъра какво пише в Конституцията на държавата: че парламентът упражнява контрол върху Министерския съвет, а не обратно. Бойко Борисов наложи един ужасен стил в този парламент – на незачитане, на неуважение към парламентаризма, и неговите министри го копират и повтарят. Уважаеми колеги от мнозинството, ако вие сте съгласни да се отнасят към вас по този начин – ние не сме. И вие, и ние сме временно тук; ще ни сменят други хора, ще дойдат други министри, но тази институция е вечна. Ако ние всички заедно не дадем отпор на този стил на поведение – да идват министрите и да размахват пръст на парламента, то толкова по-лошо и за нас. Не, господин министър, приключихме с нещата, десет минути говорихте. Съжалявам, каквото имаше да се каже по законопроекта, се каза. Няма да позволя да се влиза в лични дразги в момента.

Гласували 126 народни представители: за 92, против 21, въздържали се 13. Законопроектът е приет на първо гласуване. Отрицателен

Уважаеми господин председател, много хора стоят тук, само за да натискат копчето и бързат да излизат като гласуват. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, гласувах против този законопроект, не защото един министър нелепо се опитва да прави партийни проповеди в парламента, което не отива на дипломат № 1 на държавата, и се държи като партиен секретар на беседа, а защото има сбъркано нещо в основния принцип, който би могъл да бъде подкрепен. Този принцип може би най-добре го изрази уважаваният народен представител господин Иван Костов че е трудно обяснимо как може един човек, който се е борил с империализма, каза господин Костов – цитирам, сега да отстоява принципите на България в нейната външна политика.

И питам народните представители от мнозинството, които работиха за Народната милиция, за другите структури на Държавна сигурност, включително офицерите от тогавашната Българската народна армия, включително работещите в другите репресивни органи на държавната система: те бяха ли част от репресивния апарат? Ами съда, ами държавната администрация? Не говоря за партии. Защо не установим тогава и тях? И се замислих – ами защото, по мой спомен, в тогавашния Първи факултет на Школата в Симеоново влизаха само отличниците. Първи факултет – Държавна сигурност. В „Милиция” и „Пожарна охрана” оставаха само тия с по-ниските оценки. Те тогава не успяха да сварят Държавна сигурност. Очевидно това е един законопроект на комплексарите и на службите, и на тия, които се отказват от семейството